vsebuje še prilagoditve institutov, ki se nanašajo na nadzor državne meje ter nadgrajujejo nekatere določbe na področju opravljanja policijskih nalog in izvajanja policijskih pooblastil za zagotovitev učinkovitejšega dela policije pri izvajanju določb Zakona o nadzoru državne meje. Z njo se zakonodaja prilagaja spremenjenim okoliščinam dela policije po vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje in možnosti uvedbe začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah. Spremembe se dotikajo tudi urejanja nepremičnin, ki so nujne za opravljanje nalog v pristojnosti policije, kar bo prispevalo k zmanjšanju stroškov upravljanja teh nepremičnin. Namesto doslej poznanega povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje in zaradi izrednih dogodkov se uvaja nov institut finančnega nadomestila občinam za primere začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah. Z vstopom Hrvaške v schengensko območje se je prenehala izvajati mejna kontrola nekdanje zunanje schengenske kopenske meje, s tem pa so se zaprli tudi vsi kopenski mejni prehodi. Glede na novo nastali položaj na kopenskih mejah ne poteka več. Nadzor državnih meja, razen seveda na treh mejnih prehodih za zračni promet in dveh morskih mejnih prehodov, kjer izvajamo še vedno Schengenski sistem, čemur se mora prilagoditi seveda tudi zakonodaja. Do finančnega nadomestila bodo predvidoma upravičene vse občine ob državni meji, kjer je bil v preteklem koledarskem letu vsaj del leta začasno ponovno uveden nadzor na v skladu s 36. členom Zakona o nadzoru državne meje številka 2. Novela vzpostavlja pojem strateških mejnih točk, ki jih bo določila Vlada z uredbo ter bodo določene oziroma ovrednotene z vidika državnega interesa glede na lego in gospodarski položaj, ki je za Republiko Slovenijo strateškega pomena. Strateške mejne točke so ključne za ohranjanje državne pripravljenosti na morebitne varnostne izzive ali druge izredne okoliščine, kjer bi bilo potrebno hitro in učinkovito vzpostaviti nadzor na določenih delih državne meje. Določile se bodo na območjih nekdanjih mejnih prehodov, kjer ostajajo nepremičnine in infrastruktura, zato je za morebitno ponovno vzpostavitev nadzora treba zagotoviti takšne pogoje, da bo le tega možno tudi vzpostaviti. Določa se obveznost državljana Republike Slovenije, da ima za vstop ali zapustitev Slovenije pri sebi veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list. Ne glede na to obveznost, pa mora policija dovoliti vstop v državo državljanu Republike Slovenije, če njegovo državljanstvo in istovetnost nista vprašljiva. Zakon ureja tudi prekršek za ta primer. S spremembo ureditve se zagotavlja enakopravna obravnava slovenskih državljanov in državljanov Evropske unije. Urejeno je tudi, da morajo osebe, ki se nahajajo na mejnem prehodu oziroma na območju mejnega prehoda upoštevati odredbe uradnih oseb, ki opravljajo mejno kontrolo, medtem ko veljavna ureditev to obveznost potnikov in drugih oseb določa zgolj na območje mejnega prehoda. V okviru pooblastil policije novela omogoča kontrolo prevoznega sredstva in stvari izjemoma brez prisotnosti lastnika oziroma posestnika stvari ob upoštevanju načela sorazmernosti. Natančneje se določa zakonske pogoje, ki so potrebni za opredelitev izvedbe pooblastila zadržanje osebe. S predlagano rešitvijo se zasleduje varstvo pravic posameznika, ki se znajdejo v policijskem postopku zaradi domnevno nedovoljenega prestopa državne meje, na drugi strani pa se policiji omogoča izvedbo potrebnih opravil za ugotovitev vseh okoliščin o morebitnem nedovoljenem načinu prestopa državne meje. Ker gre za manj zahtevne spremembe zakona, je Vlada Republike Slovenije predlagala njegovo obravnavo po skrajšanem postopku. V fazi dosedanje obravnave zakona so bile s strani koalicijskih poslancev na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije k zakonu pripravljeni amandmaji k posameznim členom, ki so bili v fazi obravnave v okviru matičnega delovnega telesa tudi sprejeti. Do novele se namreč v teh primerih se zahteva sodelovanje policije. Po uveljavitvi novele pa bo potrebno sodelovanje ministrstva pristojnega za notranje zadeve.

Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici kolegici Jožici Derganc. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, minister, državni sekretar, poslanke in poslanci! Odbor je kot matično delovno telo na 25. redni seji dne 3. decembra 2024 obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje. Uvodoma je predstavnica predlagatelja, državna sekretarka Ministrstva za notranje zadeve podala dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona ter podrobno predstavila bistvene rešitve, ki jih prinaša. Nato so mnenje o predlogu zakona podali še predstavnik Zakonodajno-pravne službe in predstavnik Državnega sveta. V razpravi so v Poslanski skupini SDS med drugim izpostavili 9.a in 9.b člen Zakona o nadzoru državne meje, ki se s predlogom zakona ukinja in njihovo nestrinjanje glede slednjega. Povedali so, da predlog zakona sicer predvideva povračilo stroškov občinam, vendar je to le začasen ukrep, s čimer se ne strinjajo in so to naslovili tudi s predlogi amandmajev. Opozorili so, da občine ne bodo več upravičene do povračila stroškov, ko se nadzor na notranjih mejah ne bo več izvajal, čeprav bi se število nedovoljenih migracij lahko znova povečalo, vendar pred ponovno uvedbo nadzora državne meje občine do povračila stroškov ne bodo upravičene. Med drugim so tudi izpostavili po njihovem mnenju nesprejemljivo višino globe za prekršek državljana Republike Slovenije ob prestopu državne meje brez veljavnega osebnega dokumenta, se pravi osebne izkaznice ali veljavne potne listine. V Poslanski skupini Svoboda so uvodoma izrazili podporo predlogu zakona in izrazili zadovoljstvo, da predlog zakona policiji omogoča bolj učinkovito izvajanje nadzora na notranjih mejah, upravljanje strateških mejnih točk in hitro ukrepanje v primeru povečanih varnostnih tveganj ali migracijskih pritiskov. Omenili so, da predlog zakona uvaja finančno nadomestilo občinam, obremenjenim z nadzorom na notranjih mejah, ter zagotavlja enakopravno obravnavo slovenskih državljanov in državljanov EU pri prehodu meje. Poudarili so, da predlog zakona spreminja metodologijo za izračun višine finančnega nadomestila občinam, ki bo po njihovem mnenju bolj pravična, saj bo več sredstev dobila občina, ki bo bolj obremenjena z migracijskimi tokovi. Poudarili so, da predlog zakona vzpostavlja temelje za še boljše upravljanje objektov na mejnih območjih, ter predstavili tudi vsebino svojih amandmajev. Poslanka Poslanske skupine Nova Slovenija je izpostavila spremembo metodologije za izračun višine finančnega nadomestila občinam in predstavnike predstavnike predlagateljev prosila za dodatno pojasnilo oziroma razloge za navedeno. Poudarila je, da imajo manjše občine z manjšim številom prebivalcev tudi manjšo dohodnino in manjšo povprečnino, lahko pa veliko dolžino občinskih cest, ki so tako kot ostale infrastrukture, zaradi nezakonitih prehodov lahko bolj poškodovane kot v velikih občinah, zato se kriterij števila prebivalcev občine ne zdi pravičen. Ocenjujejo, da je predlog zakona potreben, izrazili pa so bojazen, da nova metodologija občinam ne prinaša ustreznega povračila stroškov, ki nastanejo, zaradi migracij. Predstavnica predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi med drugim pojasnila, da sta 9.a in 9.b člen veljavnega zakona postala neustrezna pravna podlaga za izplačilo finančnega nadomestila občinam in s predlogom zakona želijo to urediti. Povedala je, da so s kriteriji zasledovali optimalno pravičnost in izpostavila kriterij števila prebivalcev občine, ki je bil uporabljen že pri izračunu povračila dela stroškov občinam v veljavnem zakonu. Glede spremembe metodologije je bilo pojasnjeno, da se je v preteklem letu pri izračunu pojavila težava, ker so z ukinitvijo mejnih prehodov postale nove okoliščine in eden od mejnih prehodov z ukinitvijo mejnih prehodov nastale okoliščine in eden od kriterijev je število mejnih prehodov na državnih cestah v okviru posamezne občine. Določene občine imajo večje število mejnih prehodov in pri izračunu se je izkazalo, da obstoječa metodologija ni skladna z dejanskim stanjem, zato bo s predlogom zakona spremenjena. Po končani razpravi je odbor glasoval o amandmajih poslanskih skupin koalicije, o amandmajih Poslanske skupine SDS in o predlogu za amandma odbora Poslanske skupine Svoboda. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin koalicije in amandma odbora ter vse člene predloga zakona. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin, najprej ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Branko Zlobko. Izvolite.

Danes smo zbrani, da predstavimo in obravnavo predlog novele Zakona o nadzoru državne meje, ki prinaša nujno potrebne spremembe in prilagoditve zakonodaje glede na nove okoliščine, ki so nastopile ob vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje. S to novelo ne sledimo le prilagoditvenem terminologije, temveč uvajamo tudi vsebinske spremembe, ki bodo zagotovili učinkovitejše izvajanje nalog policije in ustrezno upravljanje nepremičnin ter infrastrukturnih objektov. Zavedati se moramo, da je z vstopom Hrvaške v schengensko območje prišlo do preoblikovanja narave mejnega nadzora za našo državo. Meja s Hrvaško je postala notranja schengenska meja, kar je odpravilo dosedanje potrebe po sistematičnem nadzoru na na tej meji, a je hkrati odprlo nove izzive pri obravnavanju migracijskih tokov in zagotavljanju varnosti. Med najpomembnejšimi spremembami je uvedba novega 36. člena, ki določa finančno nadomestilo občinam, kjer se izvaja začasni ponovni nadzor na notranjih mejah. Ta ukrep je rezultat pravičnega prepoznavanja bremena občin, ki so zaradi svoje lege bolj izpostavljene migracijam in zahtevajo večjo prisotnost policije. S tem zagotavljamo sredstva za obnovo in vzdrževanje infrastrukture ter pokrivanje drugih stroškov, ki jih povzroča intenzivnejša varnostna dejavnost. Posebno pozornost smo namenili tudi strateškim mejnim točkam, ki jih bo določila vlada. Te točke, umeščene na območje nekdanjih mejnih prehodov, predstavljajo ključne lokacije za hitro in učinkovito ponovno vzpostavitev nadzora ob izrednih varnostnih izzivih. Ohranjanje teh točk z ustrezno infrastrukturo je ključno za varnost države. Poleg tega novela zagotavlja usklajeno z evropskimi predpisi zlasti pri obravnavi slovenskih državljanov pri prehodu meje; ti bodo za vstop ali izstop iz države potrebovali veljavno osebno izkaznico ali potni potni list, pri čemer pa bo policija morala omogočiti vstop osebam, katerih državljanstvo in istovetnost nista vprašljiva. Obenem smo določili tudi ustrezne sankcije za kršitve teh obveznosti, da bi zagotovili jasna in enotna pravila za vse. Novela omogoča tudi večjo operativno fleksibilnost policije pri izvajanju mejne kontrole, kot je možnost, da v nujnih primerih pregleda prevozna sredstva brez prisotnosti lastnika. dopolnitve na področju zadržanja oseb zagotavljajo pravno jasnost in varstvo pravic posameznikov, hkrati pa omogočajo policiji učinkovitejše ukrepanje ob povečanju nezakonitih prehodov meje. Spoštovane in spoštovani. Pred nami je zakonodajna rešitev, ki ne le da odgovarja trenutnim izzivom, temveč tudi omogoča določene prilagodljivosti naše države na morebitne varnostne spremembe spremembe in spremembe okolja. Verjamem, da bomo z razumevanjem potreb lokalne skupnosti, z zagotavljanjem pravne jasnosti in krepitvijo pripravljenosti na izredne razmere dosegli ključne cilje te novele. V Poslanski skupini Svoboda smo prepričani, da se je v procesu priprave zakona z upoštevanjem mnenja Zakonodajno-pravne službe razprave ter sprejetja amandmajev na matičnem delovnem telesu našlo najboljše rešitve za vse, ki živimo ob meji. Slovenija je med desetimi najvarnejšimi državami na svetu, zakonodajne spremembe, ki so danes pred nami pa bodo poskrbele, da se bo, da bo vsem prebivalcem Slovenije zagotovljena še večja varnost.

Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani predstavniki Vlade, spoštovani minister. S predlaganimi spremembami Zakona o nadzoru državne meje se zaradi vstopa Hrvaške v schengensko območje prilagaja zakonodaja spremenjenim okoliščinam dela policije, obenem se vzpostavlja možnost uvedbe začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah. S tem se sicer velja strinjati, vendar je potrebno pri tem upoštevati dejstvo, da v luči aktualnih razmer Nemčija tudi že vrača ilegalne migrante, zato je potrebno biti pri tem pozoren in uvajati stroge ukrepe za preprečevanje nezakonitih prehodov meja in s številnimi, s tem povezanimi številnimi zlorabami. TRAK (VI) 12.20** (nadaljevanje) pojem strateške mejne točke. Ter pojem območja strateške mejne točke. Pri tem je potrebno poudariti, da bi moralo biti več strateških mejnih točk in že ob meji preprečiti nezakonite prehode meja. Zato smo tudi prosili za dodatno obrazložitev o razlogih, da Vlada določi območja strateških mejnih točk v petih letih in ne prej. Na to nismo prejeli utemeljenega pojasnila. Prav tako je zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju opozorila na rešitve, ki bodo povzročile pravno negotovost in kršitev načela pravne varnosti, ki izhaja iz načela pravne države. Določena opozorila so bila odpravljena z amandmaji, pri čemer pa vsa niso bila odpravljena, predvsem v delu finančnega nadomestila občinam, kjer ste so oziroma so črtali 9.a in 9.b člen. Ena ključnih sprememb zakona je uvedba instituta finančnega nadomestila občinam za primere, začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah namesto dosedanjega povračila dela stroškov občinam, zaradi povečanega nadzora državne meje, pri tem ste ponovno povedano črtali 9.a in 9.b člen. Že na odboru smo izrazili nestrinjanje glede tega predloga, predlog zakona sicer predvideva povračilo stroškov občinam, vendar je to le začasen ukrep. Zato smo tudi predlagali amandmaje, ki so bili s strani poslancev koalicije na žalost zavrnjeni. Občine ne bodo več upravičene do povračila stroškov, ko se nadzor na notranjih mejah ne bo več izvajal, čeprav bi se število nedovoljenih migracij lahko povečalo, ponovno v luči aktualnih razmer na Bližnjem vzhodu, vendar pred ponovno uvedbo nadzora državne meje občine do povračila stroškov ne bodo upravičene. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke na podlagi navedenih dejstev zakona ne bomo podprli. Tako kot do sedaj bomo skrbno spremljali nezakonite migracije in predlagali ukrepe, s katerimi bi nezakonite migracije preprečili. Zato bomo tudi skrbno spremljali izvajanje novega zakona, predvsem z vidika nadzora nad nezakonitimi prehodi naše državne meje.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje sledi naslednjim ciljem. Najprej uskladitev določb zaradi prenehanja izvajanja mejne kontrole na kopenskih mejah zaradi vstopa Hrvaške v schengensko območje. Zagotovitev prostorskih možnosti v okviru obstoječih nepremičnin, ki so potrebne v primeru ponovne vzpostavitve mejnih kontrol na kopenskih mejah s sosednjimi državami. Razmejiti nepremičnine, ki so nujne za opravljanje nalog iz pristojnosti policije od drugih nepremičnin na nekdanjih mejnih prehodih in urediti finančna nadomestila občinam zaradi ponovne uvedbe začasnega nadzora na notranjih mejah. Glede na novo nastali položaj, to je ukinitev mejnih prehodov, razen treh mejnih prehodov za zračni promet in dveh morskih mejnih prehodov, bo Vlada Republike Slovenije z odredbo določila strateške nujna območja, tako imenovane strateške mejne točke, ki so glede na lego in gospodarski položaj strateškega pomena za državo. Torej nepremičnine in neposredno okolico z objekti, potrebnimi za nemoteno delovanje strateške mejne točke. Gre torej za zagotovitev potrebnih prostorov v obstoječih nepremičninah v primeru ponovne uvedbe mejne kontrole. Gradnja in postavitev teh objektov je v javnem interesu in se lastninska pravica na njih lahko celo odvzame. Določajo se tudi kriteriji za izračun višine finančnih nadomestil občinam zaradi vzpostavitve začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejnih točkah. To se pravi, stroške obnove, investicije in vzdrževanje v občinske ceste, stroške zaradi povečanega občanov, višina je odvisna od števila nedovoljenih vstopov v državo na območju posamezne občine, od dolžine državne meje na območju te občine in tudi od števila prebivalcev občine.

Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolegica magistrica Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Po ukinitvi mejne kontrole na kopenski meji s Hrvaško, ki je postala notranja meja Evropske unije, se Slovenija sooča z več izzivi. Izzivi se izražajo predvsem v sklopu obvladovanja migracijskih tokov in zagotavljanja varnosti. V letu 2023 je Slovenija beležila 60 tisoč 602 nedovoljenih prehodov notranje meje, kar predstavlja znaten porast v primerjavi s prejšnjim letom, ko je bilo obravnavanih 32 tisoč 25 takšnih primerov. Povečano število migrantov je povzročilo dodatne obremenitve za policijo in lokalne skupnosti, kar je zahtevalo hitro prilagajanje strategiji delovanja. Povečevanje nedovoljenih migracij je spremljalo tudi povečanje primerov tihotapljenja ljudi, v letu 2023 je bilo obravnavanih 479 primerov tihotapljenja, kar je znaten porast v primerjavi s preteklim letom. Z uvedbo novih ukrepov nadzora državne meje se policija osredotoča na specifična območja z večjim številom nedovoljenih migracij in uporablja analize tveganja in usmerjanje svojih aktivnosti. Intenzivnejši nadzor in izravnalni ukrepi so postali nujni zaradi koncentracije migrantov v določenih naseljih, predvsem so nujni prav za to, da zagotavljajo nemoten vsakdanjik ter varnost v življenja naših državljank in državljanov, zlasti tistih, ki živijo na obmejnih območjih. Izravnalni ukrepi pa so pomembni tudi pri naslavljanju vpliva na lokalne skupnosti in potrebe, ki so nastale v luči obmejne lege naselij. Ti izzivi zahtevajo celovit pristop k obvladovanju situacije, vključuje sodelovanje različnih institucij, izboljšanje komunikacije med varnostnimi organi ter aktivno vključevanje lokalnih skupnosti v reševanje problematike migracij. Negativne posledice migracij so od vstopa Republike Hrvaške v schengensko območje bolj zaznavne v državi, za preprečevanje degradacije stanja pa je bistven sorazmerno zahteven odziv države. Ob ukinitvi mejne kontrole so bili uvedeni novi ukrepi za obvladovanje migracijskih tokov. Policija pridobiva pristojnost za postavljanje tehničnih ovir in uporabo različnih sredstev za nadzor državne meje ter preprečevanje nedovoljenega prehajanja. Ukrepi vključujejo uporabo zemljišč in vodnih površin ne glede na lastništvo, kar pomeni, da morajo lastniki omogočiti policiji prost dostop do izvajanja nalog nadzora. Predlagatelj to sicer navaja kot nujen ukrep za učinkovito delovanje policije, mi pa na tem mestu opozarjamo, da mora kakršnokoli sodelovanje v kontekstu tega ukrepa potekati v tesnem stiku in neprekinjeni komunikaciji med policijo ter lastniki. Pripravljenost lastnikov za omogočanje dostopa do zemljišč razumemo kot njihov prispevek k varnosti Republike Slovenije, zato so postopki za ustanovitev služnosti v javno korist ključni, saj med drugim uvaja izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč, ki jih policija potrebuje za te naloge. Zakonodaja predvideva tudi finančna nadomestila občinam ob uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah. Ta nadomestila so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastajajo zaradi povečanega nadzora in aktivnosti policije. Omenjeni ukrepi predstavljajo smotrn pristop k obvladovanju izzivov, povezanih z migracijami ter zagotavljajo večjo učinkovitost pri zaščiti državne meje ob vstopu Hrvaške v schengensko območje ter krepijo varnost prebivalstva. Ker pa gre za občutljivo vsebino katere izvajanje v praksi bo tako ali drugače imelo neposreden vpliv na državljanke in državljane. Poudarjamo, da morata ministrstvo in policija nujno izvajati temeljit, sproten nadzor učinkov zakona. Nikakor ne sme izvajanje zakona privesti do neenakomernega kršenja pravic lastnikov zemljišč in prebivalcev lokalnih skupnosti na obmejnih območjih. Predlog zakona o nadzoru državne meje bomo Socialni demokrati podprli, Ministrstvo za notranje zadeve pa na tem mestu naprošamo, da v razpravi poda dodatna zagotovila v zvezi s sprotnim spremljanjem skladnosti zakona. Hvala lepa.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 V razpravo dajem 20. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? (Da.) Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijave. Prosim za prijave. Najprej ima besedo kolega Andrej Poglajen, izvolite. Ja, predsedujoča, hvala za besedo. Zdaj kot ste že ob najavi povedali, Slovenska demokratska stranka predlaga amandma oziroma dodatek k 20. členu, kjer bi se dodal novi četrti odstavek, ki bi se glasil: "Vlada Republike Slovenije v roku enega leta od uveljavitve tega zakona poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o doseganju ciljev prenove sistema finančnega nadomestila, ki pripada občinam zaradi izvajanja nadzora državne meje." Zdaj, da postavimo malo zadevo v kontekst in jo obrazložimo. Glejte, ko govorimo o sredstvih, ki so bila dodeljena občinam oziroma, ki so se letno dodajala občinam, ki so bile na območju meja, kjer je poostren nadzor meje, je potrebno poudariti, da se je obseg teh sredstev že v zadnjih letih drastično zmanjševal. Občine so dobivale za opravljanje svoje, bom rekel, tudi ene izmed sekundarnih nalog, ki jih opravljajo po pooblastilih države, so prejemala manj denarja in s tega vidika lahko preidemo na neke negotove posledice za te občine. Videli smo, da so občine tudi v določenih primerih zelo burno reagirale, ko je država hotela na njih prenašati nekatere pristojnosti oziroma v njihovih krajih postavljati tako azilne centre kot druge točke, kjer bi azilante oziroma migrante nekako nadzirali oziroma bi pač tam bili nastanjeni. Zdaj, ko govorimo o celotnem financiranju oziroma o finančnih dodatkih občinah s tega vidika, mislimo, da je ta uveljavitev oziroma sprejem tega amandmaja nekako ključen, ko nekako govorimo o nekih ciljih prenove sistemskega finančnega nadomestila občinam, kajti vemo, da občine s svojimi že tako drastično izpraznjenimi občinskimi malhami, zelo težko pokrivajo naloge, zadolžitve, ki bi jih morala na primarni ravni seveda pokrivati država in ko govorimo o sistemski ureditvi, je seveda potrebno poudariti še sledeče, da je sistem, ki je tukaj zaveden, lahko pripelje do tega, da bodo občine dobivala tudi manjša sredstva in tega se v Slovenski demokratski stranki bojimo in zato tudi še enkrat predlagamo sledeči amandma. Nenazadnje, ko tudi, ko govorimo o vzdrževanju objektov na teh točkah, je potrebno poudariti, da ti objekti so na prvi točki tudi zelo strateškega pomena, to so nenazadnje tudi strateške točke, na drugi strani pa z vidika varnosti tudi

se je varnostna situacija okoli nas, okoli Evrope drastično spremenila. Težko je kdorkoli napove, kaj bo v prihodnjih mesecih, v prihodnjih letih. Nekako, če gledamo, če vzamemo prakso izpred preteklih let, smo lahko po vsakem večjem spopadu na Bližnjem vzhodu hitro zasledili tudi povečanje števila ilegalnih migracij tudi na našem teritoriju. Nenazadnje pa tudi v kontekstu aktualnih situacij, poglejte, v Siriji je v prejšnjem tednu oziroma v prejšnjih tednih padel Asadov režim. Večinoma, večina držav Evropske unije je na podlagi tega tudi prenehalo z dovoljenjem za izdajo azila azila tistim, ki zaprošajo iz Sirije, se pravi, vse države Evropske unije so reagirale na tem področju, Slovenija na žalost še ni. Na tem mestu tudi poziv gospodu ministru in celotni Vladi, da reagira v skladu, tako kot so reagirale, članic Evropske unije. Nenazadnje pa smo lahko tudi v medijih zasledili, da na primer Švica, da Švica masovno vrača določene ilegalne migrante na vstopno točko, to je bila Hrvaška in kolikor nas izkušnje iz preteklosti učijo, ti ljudje ne bodo se vračali v njihove države izvora, v njihove domovine, ampak bodo ponovno iskali pot proti severu oziroma v

nadzor na mejah, Avstrija in tako dalje. Madžarska že vemo, da zelo dobro, poostreno izvaja ta nadzor. In lahko nas zelo skrbi kaj bo in z vidika tega Slovenska demokratska stranka še enkrat

hvala za besedo. Spoštovani minister! Seveda smo v Slovenski demokratski stranki vložili amandma, zaradi tega, ker s predlogom zakona se ukinja pravica občin do finančnih nadomestil zaradi povečanega nadzora na meji. Vendarle povečan nadzor na meji, ki se je uvedel lani 9. novembra, zaradi povečane ogroženosti, zaradi terorizma. Ampak, glejte, tudi povečana ogroženost terorizma ni samo primat, bi rekel, nadzora državne meje, ampak se na državni meji izvajajo tudi druge policijske naloge. Prav, zaradi tega pa pri tem poudarjamo, da se obseg sredstev za ta namen, bi rekel sploh pri nadzoru državne meje, kar pripada določeno nadomestilo občinam, nekako v zadnjih dveh letih dejansko znižuje. Kar pa hočem s tem povedati, da v obmejnih občinah želimo, da se to rešuje bolj sistemsko in da dejansko občine dobijo nadomestilo tudi za druge policijske naloge, ker niso samo naloge, da nadzoruje nekdo državno mejo, zaradi ilegalnih migracij, ampak tudi, zaradi povečanega nelegalnega bi rekel, trgovanja tako z orožjem in mamili in celo belim blagom. Bom poudaril oziroma podkrepil s podatkom, da je policiji, kar se lahko tudi državljanke in državljani zahvalimo, da je vseeno na območju Slovenije bilo odkritih v dveh letih približno 274 kosov vojaškega orožja, dolgocevnega ali kratkocevnega s pripadajočim ostrim strelivom. To pomeni, da s takšnim arzenalom lahko oborožiš dve formaciji velikosti čet in vemo, kaj to pomeni za nacionalno varnost. Za primer, ko pride do streljanja samo s strani enega strelca, koliko ljudi rabiš, da onesposobiš oziroma prideš do spet normalnega varnostnega pravzaprav s tem ukrepom, da prideš nazaj na normalno varnost državljank in državljanov. Zato na tem mestu vas še enkrat pozivam, da ni tisti kriterij, ki ste ga vi vnesli v ta predlog zakona, da je ta kriterij samo na osnovi prehajanja državne meje kot pravzaprav ilegalnih migrantov, da je to samo en tak kriterij. Kot sem omenil, teh kriterijev je lahko več, vemo, da tudi zdaj, ko je podaljšanje nadzora državne meje je na območju teh občin, obmejnih občin povečan nadzor oziroma prisotnost tako policijskih vozil, potem dostop do določenih zemljišč zaradi opazovanja in drugih nalog in pa srečevanja na lokalni infrastrukturi, ker drugače / nerazumljivo/ ki nadzoruje državno mejo, pač te naloge ne more drugače opravljati. Zato je tako na nek način obremenjena državna infrastruktura koliko teh cest je na teh občinskih oziroma ki potekajo skozi občino, največ je pa dejansko občinske infrastrukture. In tu se izvajajo ti, bi rekel, izravnalni ukrepi in bi bilo prav, da se občinam dejansko prizna nek da se sistemsko, sistemsko rešujejo te nadomestila za souporabo ali pa uporabo te občinske infrastrukture. Uporablja se tudi razsvetljava, potem so te ceste, pločniki in marsikaj. Potem dokaj večkrat se tudi soočamo ob meji, da dejansko nekdo pač ima neko patruljo na svojem, bi rekel, privatnem zemljišču, ampak noben od, bi rekel, prebivalcev teh obmejnih občin se na tem sigurno ne jezi, ampak vsi, ki spremljamo to nalogo na mejnem območju, pač nekako to vzamemo v zakup in verjetno tudi zaradi tega, ker ker je to bistveno večja nacionalna varnost in pa nacionalni varnostni interes, ki ga pač moramo nekako prebivalci ob meji tudi nekako, bi rekel, vzeti kot svojega in pa v nadaljevanju, da tudi s tem nekako pomagamo policistom, da lažje opravljajo svoje naloge. Zato še enkrat vas prosim ali pa da to notri v zakon tudi nekako opredelite v zakonu, da dejansko se ta sistem, bi rekel, nadomestila sistemsko rešujejo, ker vidimo, da tudi druge države kot je Nizozemska, bo z 9. decembrom oziroma z 9. decembrom je že uvedla nadzor na meji z Belgijo in Nemčijo. Torej glede na varnostno situacijo, ki je v svetu in zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, verjamem, da to ne bo podaljšanje spet za pet, šest mesecev, ampak da bo do teh podaljševanj prišlo še tudi v prihodnosti, zato menim, da je to treba pač sistemsko reševati, ne pa podaljševati nekaj in pa še zmanjševati sredstva občinam, ki že itak na teh strateških točkah, ki bodo tudi določene, dejansko bodo te strateške točke v obmejnih občinah, ne pa nekje v sredini Slovenije. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Kot zadnji v tem krogu ima besedo kolega Branko Zlobko. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Zdaj ko je Hrvaška prišla v Schengen, se pravi, po prejšnji zakonodaji ni več mogoče financiranje občin. S to novelo in brez tega zakona bi občine ostale brez denarja iz tega naslova. Je pa vsekakor res, da se je ključ za delitev sredstev spremenil in da ne bo več takšen kot je bil, se pravi, da dobijo vsi enako. Bo bolj pravičen, saj bo več sredstev dobila tista občina, ki bo bolj obremenjena z migrantskimi tokovi. To lahko vidimo, jaz tudi sam živim ob meji in te migracijske poti se pač premikajo iz enega konca v drugega, Danes je najbolj obremenjen bizeljsko-brežiški del in prav je, da tiste občine tam dobijo več sredstev kakor občine, bom rekel, tu na mojem delu Kostevskem, kjer je pač trenutno malo migrantov, a ne. Kar se tiče izravnalnih ukrepov, se pravi nadziranje migracij, izravnalni ukrepi se izvajajo po celi Sloveniji. Se pravi, da bo potem to pripadalo občinam po celi Sloveniji in s tem bi izničili sploh to novelo in to pač ni smisel tega zakona. Orožje, mamila, belo blago, seveda to gre vse ilegalno. Tisto, kar se ne prestreže na meji, se prestreže z izravnalnimi ukrepi in ker gre ilegalno, pač so tiste občine, kjer je dodatno uveden ponovni nadzor, upravičene seveda tudi do teh sredstev. Pa poglejmo merila za izračun višine nadomestil: število nedovoljenih vstopov tujcev v državo na območju občine, dolžina državne meje v občini, število prebivalcev, število mejnih prehodov z uvedenim nadzorom.

nadzorom. Se strinjam, da seveda so vsa finančna sredstva pomembna za vse lokalne skupnosti. Je Je pa tudi prav, da se porazdelijo na tak način, da ni uravnilovke. In z novelo tega zakona se nič ne zmanjšujejo ta sredstva, samo porazdelili jih bomo tam, kjer je večja obremenjenost. Hvala.

Ja, saj kar je gospod Zlobko povedal, nekatere stvari bi jim lahko prikimal, pa vendarle, ko govorimo o nekaterih dejstvih kot je financiranje občin, ki pač se soočajo s temi problemi in so obmejne moramo pogledati večletno statistiko. In če pogledamo samo trajanje tega mandata hitro ugotovimo, da so sredstva za to padala, število ilegalnih prehodov oziroma ilegalnih vstopov pa je v določenih točkah oziroma v določenih periodah drastično poraslo. In to je problematično in o tem smo mi govorili. Mi samo želimo s tem amandmajem, ki smo ga predložili, želimo to, da bi se z nekim rednim beleženjem in potem poročanju Državnemu zboru naredila neka dobra, bom rekel, praksa s katero bi potem lahko kasneje pač postavili sistem. Sva se pa narobe razumela glede glede tega omenjenega, kako bi temu rekel, same obremenjenosti. Glejte, mi bolj govorimo o tem, da potrebujemo ta amandma kot veljavno za beleženje in potem na podlagi tega, da lahko govorimo o razdelitvi sredstev. Ko pa ste že omenili tihotapljenje ljudi, sam sem bil pred nekaj tedni v Bruslju, kjer je Eurojust poročal o aktivnostih, in moram reči, da tihotapljenje ljudi je eden izmed najbolj razširjenih oblik kriminala trenutno v Evropski uniji. Hvala lepa.

ilegalnih migracij v Sloveniji. V letu 2023 po ukinitvi naše schengenske meje, se pravi s, 1. 1. ko je ta prišla na hrvaški del so bile migracije v porastu in če imam prav podatek, jih je bilo nekje okrog 60000. V letošnjem letu so migracije, ker se je tam pač vzpostavil sistem varovanja, meddržavno sodelovanje, padle in jih je do zdaj nekje v Sloveniji 45000. Se pravi, da so v padanju. Ampak na število migracij ne vplivajo samo varovanje meje. Migracije so bile in bodo, odvisno kakšna je situacija okoli nas in na svetu, ali so to vojni begunci ali so ekonomski ali so, ne vem, zaradi naravnih nesreč, podnebnih vplivov in podobno. Na letošnje migracije so mogoče vplivali tudi to, da so se podražile storitve sprovajalcev čez Balkanski koridor in stanejo od 5000 pa tja do 15000. To je tudi eden od momentov. In seveda obstaja še veliko drugih momentov. Tako da ja, se strinjam s cenjenim kolegom Poglajnom, lahko so danes manjše, jutri so pa lahko velike, tako da na to pač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

Spoštovane poslanke in poslanci! Poslanci koalicije smo se odločili, da v zakonodajni postopek vložimo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, s katerim se bo na zakonski ravni prepovedalo poveličevanje nacističnih in fašističnih ideologij, pa tudi z njimi povezanih kolaborantskih organizacij. Letos smo bili namreč priča na ulicah našega glavnega mesta zloveščim prizorom, ki jih poznamo iz zgodovine, pa smo mislili, da jih nikoli več ne bomo videli. Po ulicah so paradirale zamaskirane paravojaške skupine, sejale strah, grozile ljudem, vzklikale nacistična gesla, kazale nacistične simbole, kazale znake zločinskih enot SS. Objavljali so celo posnetke na katerih obešajo ljudi, grozijo z maščevanjizivali, pozivali so k sovraštvu in nasilju. Take skrajne neonacistične skupine delujejo pri nas že kar nekaj časa, razlagajo, da je Hitler heroj in podobno, uporabljajo nacistične in fašistične znake. To se žal ne dogaja samo pri nas, to se dogaja tudi po ostali Evropi. Poveličevanje nacizma in fašizma se vedno bolj pojavlja v javnosti, kar širi, širi izključevanje, rasizem in sovraštvo in to vodi tudi do nasilnih dejanj. To je nesprejemljivo, saj je vsa povojna demokratična Evropa utemeljena na zmagi nad nacizmom in fašizmom. In enačenje fašizma, nacizma in komunizma, ki ga imamo danes, je pa v bistvu tudi cilj skrajno desnih in neonacističnih skupin, da zmanjšujejo pomen zmage nad nacizmom in fašizmom. In zmanjšujejo zločine nacizma in fašizma. In kar se tiče naše zgodovine, akademik doktor Tine Hribar, eden od avtorjev znamenite 57. številke Nove revije, eden vodilnih v postopku demokratizacije in osamosvajanja Slovenije, nosilec Zlatega reda za zasluge republike Slovenije navaja, da smo se Slovenci v preteklosti srečali s štirimi totalitarizmi: fašizmom, nacizmom, komunizmom in z njegovimi besedami, citiram njegove besede: "krvavo kolaborantskim klerokatolicizmom". Ampak, kot smo že večkrat omenili v razpravi, samo fašizem in nacizem sta v svoji osnovi nasilni, sovražni in rasistični ideologiji in samo nacizem in fašizem sta grožnja tudi v današnjem času, čemur smo bili priča tudi poleti. In s spremembami in dopolnitvami Zakona o javnem redu in miru, bi to sedaj uredili, ne bi se vračali v preteklost, ampak preprečili širjenje sovražnosti in zlorabe zgodovine danes v politične namene, nenazadnje to je urejeno v večini demokratičnih držav na tak način kot so Avstrija, Nemčija, trenutno pa se popolnoma podoben, skoraj še bolj strog zakon sprejema v Švici. Tudi v Švici predlagajo celo spremembo Kazenskega zakonika in bi bil tam kaznovan vsakdo, ki uporablja rasistični, ekstremistični ali nacistični simbol in ki zagovarja z namenom širjenja ideologije, ki jo ti simboli predstavljajo. Švicarji gredo celo korak dlje, oni bi prepovedali tudi skrite nacistične simbole in kot so napisali, v takih primerih bo imel odločilno vlogo kontekst, v katerem so ti simboli uporabljamo, in tudi mi želimo to področje urediti natanko tako in nič drugače ter s tem prispevati k utrjevanju demokracije, strpnosti in sožitja tudi pri nas. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin, In sicer ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega doktor Martin Premk. Stališča, tako je predvideno. Izvolite.

Skratka s tem predlogom Zakona o javnem redu in miru se ne želimo vračati v preteklost, se ne želimo opredeljevati o naših zgodovinskih poglavjih,

pozivale k so k nasilju in uporabljale nacistična gesla, kazale nacistične simbole. Nismo še imeli primera, da bi po Sloveniji paradirale neokomunistične skupine, da bi vzklikale v čast Stalinu, kaj jaz vem podobnega, ampak, kot rečeno, problem sedanjosti so neonacistične ekstremistične skupine, ki poveličujejo nacistično in fašistično ideologijo in kot rečeno, nacistična in fašistična ideologija sta edini od ideologij v zgodovini, ki sta povzročili največ zla v zgodovini. Povzročili sta drugo svetovno vojno, ki je zahtevala 50 milijonov ljudi v katerih so celotne, celotni narodi, celotne rase so bile na podlagi nacistične in fašistične ideologije obsojene na smrt. Več kot šest milijonov ljudi je na podlagi nacistične in fašistične ideologije umrlo v holokavstu, v krematorijih, brez groba, brez pravice do groba, brez pravice do življenja. Za njih ni ostal ne grob ne pepel, nič ni ostalo za njimi. To sta bila nacistične in fašistične ideologije. In kot rečeno, zmaga nad fašizmom je bila zmaga zavezništva Združenih narodov, zmaga Velike Britanije. Združenih držav Amerike in komunistične Sovjetske zveze in vsa povojna Evropa je zgrajena na vrednotah antifašizma, na zmagi v drugi svetovni vojni, zato se moramo pač prizadevati, da se vsakršne nacistične in fašistične pojave zatre že na samem začetku, da ne bomo ponavljali zgodovine. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Andrej Hoivik. Izvolite. Najlepša hvala, podpredsednica, za besedo. Danes predstavljamo že tretjič stališče in si bom drznil prebrati Stoletje Borisa Pahorja: Tako sem živel, citiram: "11. Junija 2013 je tržaška občinska uprava sprejela sklep, da Pahorju podeli zaslužno občanstvo; častni naziv za izjemne osebnosti, ki so sicer že občani mesta Trst. Leta 2009 je Pahor to čast odklonil, ker utemeljitev takratne desnosredinske uprave ni omenjala fašističnega genocida kot temeljne izkušnje slovenskega Trsta. V kontekstu njegovega opusa se namreč, in to Pahor stalno ponavlja, neprekinjeno pojavlja in ponavlja doprinos slovenske duše tržaški kulturi. V juniju 2013 je evropski parlament utemeljil imenovanje Borisa Pahorja za državljana Evrope leta 2013, z njegovim prizadevanjem za medsebojno spoznavanje in zbliževanje v evropskem duhu leta 2007 pa mu je francoski državni predsednik Jacques Chirak podelil legijo časti in ga imenoval za častnega viteza znanosti in umetnosti, kar predstavlja najvišje državno priznanje. Enakovredno priznanje mu je s častnim križem podelil tudi avstrijski predsednik. V Sloveniji je Pahor doživel resnični preporod po svojem 90. letu, ko je že zaslovel po Evropi. Marca leta 2007 je bil povabljen, da predava študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sklopu niza Kulturna sožitja, ki si ga je omislil tedanji dekan Božidar Jezernik. Odmevno predavanje, ki mu je sledila stoječa ovacija v nabito polni predavalnici, kjer se je trlo na stotine študentov, je bilo povod za objavo njegovih monografij o Srečku Kosovelu v skupni knjigi in obenem za novo medijsko kampanjo, ki je Pahorja potrdila za moralno avtoriteto v slovenskem svetu." To sem prebral, ker s tem utemeljujem stališče naše poslanske skupine in prebral bi še par izsekov iz intervjuja, ki je bil opravljen 26. julija 2013 z gospodom Borisom Pahorjem za Slovensko tiskovno agencijo, citiram: "Lahko pa vam vnaprej povem, kaj si mislim. Po mojem mnenju so bili komunistični napadi hujši od fašizma. Imamo primer, ko je Stalin vrgel Tita iz internacionale. Vsa italijanska levica je tedaj s Togliattijem oziroma z Vittorijem Vidalijem stopila na stran Sovjetske zveze. Oni so tedaj izdajali brošure, v katerih so pisali o titofašizmu. Sami komunisti so pisali o titofašizmu, ne pa ljudje, ki so komunizmu nasprotovali. Tito je leta 1949 ustanovil Goli otok, koncentracijsko taborišče za tiste, ki so ali naj bi podpirali Stalina. Tam zaprti ljudje so morali pljuvati in pretepati prišleke, ki naj bi bili na strani Stalina. Komunisti, ki so ljudi vozili na Goli otok, pa so potolkli tiste, ki tega niso počeli. Komunisti so prav tako svoje lastne tovariše silili v psihološko muko, **49. TRAK: (SC) – 13.00** (nadaljevanje) da so priznali krivdo in jih nato poslali na oni svet. In tako naprej: Tega početja ni mogoče primerjati ne s fašizmom ne z nacizmom. In spoštovani, v naši Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke že 35 let obsojamo vse tri totalitarne režime: nacizem, fašizem in komunizem. ko bomo spoštovani, enotni kot je to storil zaslužni državljan Evrope gospod Boris Pahor in obsodi vse tri totalitarne režime, njihovo simboliko bomo, spoštovani, na pravi strani zgodovine. In ob zaključku bi še dodal, da se vidi razlika med delovanjem Svobode in Slovensko demokratsko stranko. Tukaj sta primera dveh zakonov, na moji desni zakon Svobode, na moji levi zakon SDS. 2011 je Slovenska demokratska stranka vložila zakon, da se ugotovi kako se je preprodajalo orožje v letih 1994. Copy paste Svobode, vendar z eno razliko, izpustili so leto 1990. Vsi vemo, zakaj. Takrat, takrat je imel glavno vlogo gospod Milan Kučan in seveda oni se borijo proti Janši. Samo to je glavni razlog takšne novele zakona in prav tako s tem ideološkim zakonom, ki ga danes predstavljajo vladni veljaki oziroma poslanci vladne koalicije bodo izglasovali ta zakon, ki razdvaja in ne enoti državljanov Republike Slovenije. Seveda v Poslanski skupini SDS takemu razdvajanju našega naroda ne bomo, v takem razdvajanju ne bomo sodelovali. Kot pa sem še dejal, bom prebral še naš amandma in naš amandma se glasi: "da se prepove uporaba tako komunistične, fašistične, kot nacistične ideologije". In vabim poslednjič vladno koalicijo, da ta naš amandma k 2. členu podpre. Hvala lepa.

Koalicija je v parlamentarni postopek vložila novelo Zakona o varstvu javnega reda in miru, s katero želi prepovedati poveličevanje fašizma, nacizma in domobranstva. Gre za odziv na nedavne dogodke, ki so se zgodili v središču Ljubljane, ko je paradirala skupina mladih moških, opremljena z nacističnimi in fašističnimi simboli ter vzklikala proti migrantska gesla. Zakon sicer želi prepovedati totalitarna režima nacizem in fašizem, ob tem pa namerno spregleda enako nevaren in krvav komunizem. Zgodovina nas je v 80. letih naučila, da ni razlike med sovraštvom in ubijanjem, ne glede na to, na kateri strani zgodovine ste predlagatelji zakona. Ne pozabite, da v Sloveniji živijo ljudje, ki so bili žrtve komunizma. Torej živijo med nami. Netiti sovraštvo in ubijati v imenu katere koli ideologije bi moralo biti prepovedano. Če bi predlagatelji dejansko z zakonom želeli prepovedati vse zlo. S katerim ima slovenski narod zelo slabe izkušnje bi torej v zakon vnesli vse tri režime. Čas bi že bil, ob vseh dejstvih, ki so danes znana in jih je mednarodna in slovenska zgodovina potrdila, da se vsaj pri borbi proti zlu, ki je krvavo zaznamovalo naš narod, ne delimo oziroma se ne bi smeli deliti na zagovornike posameznih totalitarnih režimov. Kajti, če komunizma ne prepovedujemo, dopuščamo celo možnost njegovega poveličevanja. Torej krvavega režima, danes v Sloveniji leta 2024. Sporočilo Slovenkam in Slovencem je torej popolnoma napačno, zato smo v Novi Sloveniji pripravili amandma, s katerim želimo med prepovedane režime uvrstiti tudi komunizem. Mednarodna skupnost je zmogla večkrat povedati resnico o komunizmu in ga tudi obsoditi, saj je bil znan po svoji krutosti.

dobesedno je kruto zarezal v slovenski narod in ga razdelil, kar čutimo še danes. V Novi Sloveniji se sprašujemo, do kdaj še. Če ob sprejemanju novele ne bo prišlo tudi do prepovedi poveličevanja in čaščenja komunizma, bo ta novela le še en ideološki in populistični pamflet brez vsakršne vrednosti in nič drugega kot poskus ponovnega potvarjanja zgodovine ter prikrivanja nesposobnosti in težav pri vsakodnevnem reševanju dela in življenja ljudi na eni strani in za brisanja nesposobnosti reševati te probleme koalicije na drugi strani. V Novi Sloveniji bomo zakonu nasprotovali. Hvala lepa.

zavržno, zavržne primere izražanja nacizma in fašizma ter poveličevanje nasilja iz letošnje spomladi so nekoliko zbledeli, dejstvo pa je, da so tovrstni vzgibi še vedno navzoči v naši družbi. Vztrajnost na nasilju utemeljenih ideologij je vredna velikega obžalovanja, še posebej zato, ker so naši predniki izgubljali, trpeli in umirali pod njihovo pestjo. Diskurz o nespremenljivosti ekstremističnih prepričanj seveda ni več potreben. Ne ker bi bili zametki teh ideologij iztrebljeni, temveč zato, ker smo že dolgo tega določili, da je edini potreben odziv nanje ničelna toleranca. Vendar žal je zaradi nedavnih dogodkov državljanke in državljane na ta račun zopet razkrajal občutek, da je proti njim v vsakdanjem življenju uperjena grožnja nasilja. Skupaj smo odgovorni za zagotavljanje socialne varnosti v družbi, vendar hkrati pa tudi odgovorni za zagotavljanje fizične varnosti v naši družbi. Prav ob tej grožnji, grožnji smo bili poklicani k dolžnosti, da okrepimo zmožnosti preprečevanja nasilja na temelju nacističnih in fašističnih prepričanj, prav zato smo bili primorani odpreti diskurz v daljni preteklosti, čeprav bi raje strmeli v bodočnost. Edini primeren odziv na take dogodke je torej izkaz ničelne tolerance vseh pristojnih organov ter jasno sporočilo, da v Sloveniji ni več prostora za nacizem in ki ga tudi nikoli ni bilo. V tem kontekstu je koalicija odreagirala odločno in nedvoumno. Besedilo zakona namreč opredeljuje ničelno toleranco v obliki prepovedi in sankcij, ki tudi sledi našemu pozivu iz pobude iz junija letos, ko je Poslanska skupina Socialnih demokratov ministra za notranje zadeve pozvala, da zagotovi ukrepanje za ohranjanje fizične varnosti ljudi in prepreči ponovitev tovrstnih dogodkov. Zaradi absolutne in brezpogojne zavezanosti k ohranjanju varnosti ljudi bomo naš skupen

Hvala za besedo. Spoštovani zbor, spoštovana javnost. Z današnjo obravnavo bo Predlog sprememb Zakona o javnem redu in miru prispel do konca zakonodajnega postopka. Dogajanje v času od začetka, začetka priprave zakona kaže, da je potreba po sprejetju nujna. Spomnimo le, kaj se je dogajalo pred nekaj meseci. V zadnjih letih in mesecih smo priča vse pogostejšim primerom poveličevanja nacizma, fašizma in njunih modernih različic. Pred pol leta se je v središču Ljubljane na predvečer volilnega molka pred volitvami v Evropski parlament zbrala skupina zamaskiranih pripadnikov tako imenovane Slovenske obrambne straže, ki sta jo javno podprla tudi dva vidna člana kandidatne liste SDS. Gre za samooklicano skupino, ki v slogu vaških straž obljublja varovanje ulic in ljudi pred namišljenim nasiljem migrantov ter varovanje slovenskih duš in morale **51. Po poročanju medijev in prestrašenih očividcev je skupina približno 50 skrajnežev skandirala protimigrantske in neonacistične slogane, zagorele so tudi bakle. Na shodu so paradirali simboli smrtne glave Totenkopf, ki je bila med leti 1934 in 1945 uradni znak enote nacistične SS divizion, zadolžene za upravljanje nacističnih koncentracijskih taborišč ter iztrebljanje Slovanov v bodočem nemškem Lebensraumu. Ista zločesta druščina je pred tem na omrežju Instagram objavila posnetek, na katerem so zamaskirane osebe z neonacističnimi simboli migrantom grozile z maščevanjem. S tem zakonom ustvarjamo pravni okvir, s katerim se bo lahko takšno javno poveličevanje nacistične in fašistične ideologije hitreje in ustrezno sankcioniralo. Besedilo predloga zakona sledi zgodovinskim dejstvom in izsledkom zgodovinske znanosti. Ikonografija kolaboracionističnih, nacističnih in fašističnih organizacij je neločljivo povezana z njihovo ideologijo, ideologijo smrti, genocida in nadvlade bele rase. Vse te skupine so bile okupatorji ali sodelavci okupatorjev, ne glede na to, ali so Hitlerju in /nerazumljivo/ prisegali v nemškem, italijanskem ali slovenskem jeziku in so imeli za cilj popolno uničenje slovenskega naroda. Tega seveda kolegi iz desnice ne bodo nikoli priznali ne glede na to, kolikokrat bo iz njihovih vrst prišel poziv k spravi. Predlog smo v drugem branju dopolnili z jasno definicijo, kateri so tisti primeri, ki ustvarjajo nedovoljeno rabo fašističnih oziroma nacističnih simbolov ter tako predstavljajo protipravno dejanje in katerih raba ljudi razburja, žali in ogroža. Elemente smo jasno opredelili. Prav tako tudi dovoljeno rabo takih simbolov v izobraževanju, zgodovinopisju, muzejskih postavitvah in podobno. Vesela sem, da bomo zakon danes končno podprli, morali bi ga že zdavnaj.

Prehajamo na razpravo o členu in vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 18. decembra 2024, ki je objavljen na e klopi. V razpravo dajem 2. člen in amandma Poslanske skupine SDS ter amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je več, zato odpiram prijavo. Kdo želi razpravljati? Naj se prijavi s pritiskom na mikrofon.

Podprl bom amandmaje Nove Slovenije in SDS in bil proti noveli zakona, ki je vložen in tema današnjega razpravljanja. Zakon, če bi imel vse tri fašizme oziroma komunizme, komunizem, fašizem, nacizem, bi to jaz tudi Povod zakona je preprečiti zborovanje nekih baje nacistov v Ljubljani pred nekaj meseci, kar je očitno kršil javni red in mir, ljudje niso bili, se niso počutili dobro, se niso počutili varni. Samo spomnim se tudi v času covida, ko so neki neka zborovanja, ki so zaprli obvoznice okoli Ljubljane so tudi kršili ta ta zakon oziroma so kršili javni red in mir. Oboje je sprevrženo, oboje obsojam. In to je treba urediti. če gremo zdaj spet malo v zgodovino, zato ker brez zgodovine se ne more razumeti, kot smo

V Argentini v 70. letih je bilo še zmeraj govorjenja, da se je v Sloveniji takratni režim še vedno boji, da se bodo domobranci zbrali in šli 12 tisoč kilometrov v Slovenijo in jo spet osvobodili. To je bil strah,

V 70. letih, prvi tisti, ki so bili politični ali pa verski migranti v Argentini začeli vračati v Slovenijo na obisk,

so pošiljali še vedno vohune v Argentino med slovensko skupnost. Tak strah so imeli. Neverjetno. Jaz že razumem, da ste bili 40 let tukaj brez informacij, druge plati zgodbe te revolucije. Ja, neka novodobna inkvizicija se je dogajala na Slovenskem, podobna v tistih 30. letih tudi v Nemčiji ali pa nekaj stoletij nazaj inkvizicija, se ni smelo govoriti o nepravih zadevah. V novi dobi slovenske zgodovine, 30 let, pa nismo imeli časa se malo bolj podučiti in zgodovinarji, nekateri zgodovinarji še zmeraj,

ena od glavnih lastnosti, ki jih mora imeti dobri zgodovinar, je to, da takrat, ko preučuje zgodovino, pa nisem zgodovinar, sploh ne, da takrat, ko preučuje zgodovino, se mora miselno postaviti v tiste čase in samo tako bo razumel dogodke, ki so se takrat zgodili. v zadnjih letih. V Argentini so bili obiski Boruta Pahorja, Tanje Fajon, Klemen Boštjančič pred enim mesecem, slovenska skupnost v Argentini jih je takoj z odprtim rokom sprejela, nobene težave ni imela. A veste, kako oni potrebujejo bližino Slovenije, pa oni se ne obrnejo na to ali desni, levi ali beli ali črnordeči sploh ne, tukaj v Državnem zboru v Sloveniji se pa še zmeraj odpirajo rane 80 let stare. Lepo vas prosim. Lepo vas prosim. Vključite domobrance, četnike, no saj verjetno ste jo prebrali, Ravna gora, moja usoda, Uroš Šušteršič, tam piše, da vsaj dvakrat so se dobili veljaki komunisti, revolucionarji z Nemci, da je potolkel Mihajlovića, katerega mimogrede so pred časom revidirali. Vaške straže, lepo vas prosim. Jaz ne vem, neverjetno kako doktor Premku vrata vložiti, tako citiram, predsednico, butasti, konec citata, novelo zakona in vse to. Vi nimate pojma, kakšno škodo s tem delate slovenski narodni spravi. Hvala lepa. Hvala. Želi še kdo razpravljati pri tem amandmaju? A ja, se opravičujem, še gospa Grgurevič prej, ja, izvolite. **53. Hvala za besedo. se pri zakonu, ki se ukvarja z javnim redom in miru v današnjem cajtu spet vračamo v zgodovino. Saj to je bilo pričakovano. ampak če se že vračamo v zgodovino, sicer kolega Hoivika ni več, ampak Boris Pahor je tudi rekel enkrat, da rdeča zvezda ni bila simbol komunizma, ampak narodnoosvobodilnega boja rdeča zvezda je kot, tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice, kot, priznana kot simbol delavskega gibanja, pa je vi na vsak način hočete še nekaj prepovedati. In Goli otok ki ga je omenjal gospod Hoivik. Nihče ga ne zanika, vsi vemo kakšni zločini so bili tam, že 40 let to vemo, ampak dajmo, dajmo pa narediti eno zgodovinsko primerjavo.

Taki so bili časi takrat, v tistih časih, ko je bil Goli otok, samo za primerjavo. In kot rečeno, nihče nikoli ne zanika, komunističnih zločinov, ampak ne moremo pa gledati, kot nekateri gledajo to, da so bili to pa edini zločini v naši zgodovini. Rekel sem že, rekel sem že, doktor Tine Hribar je rekel, kot četrti totalitarizem, doktor Tine Hribar, ne jaz, je navedel kot četrti totalitarizem, tudi krvavo kolaborantski katolicizem. In kako pa mislite, da se oni počutijo, ki so prišli ali iz legija smrti, tudi legija smrti je obstajala, ne samo vaške straže. Ko so prišli do njih, pa so rekli, v imenu Kristusovih ran naj pogine partizan. Kako vi mislite, da se oni počutijo, enako kot vi in kako pa mislite, da se počutijo oni, ko so ponoči prišli do njih, pa so jih odpeljali na Svetega Urha? Jaz jih poznam ene osebno. Kako pa mislite, da se oni počutijo, ko reč…, ko so samo partizani zdaj krivi, pa ko je bilo vse samo neka komunistična revolucija da, za vse kriva? Pa še nekaj ste pozabili omeniti, ja, vaške straže, legija smrti, četniki… Kaj pa ustaši, zakaj pa ustašev ne omenjate? Zakaj pa ustašev ne omenjate? Kdaj so pa ustaši, največ, največ povojnih pobitih pri nas je bilo ustašev. In ustaši so, mimogrede, nastali 10. aprila 1941, preden je počila kakršnakoli partizanska puška, pred vsako, pač, pred vsako kakršnokoli komunistično revolucijo so nastali tudi ustaši ustaši so tudi okupirali del ozemlja, ampak njih pa ne omenjate. In mimogrede, kam so šli potem tudi vsi ustaši v, po vojni, večina ustašev, Ante Pavelić, Maks Luborič, v Argentino, skupaj z Josephom Mengelem, Adolfom Ehmanom, oni so tudi vsi šli v Argentino. Ampak kot rečeno, če se bomo tu ukvarjali z zgodovino, ne bomo prišli do konca. Tukaj smo zaradi Zakona o javnem redu in miru in še ponovno povedano, ampak kot ideologiji, ne kot režime, to je druga stvar, kot ideologiji mi lahko za nasilno, zločinsko vzamemo samo fašizem in nacizem, ne katolicizma, ne katoliške vere, ne komunizma, pač v imenu vseh štirih smo pa, je bilo pa narejenih ogromno zločinov, ampak kot rečeno, zakaj se moramo vračati v zgodovino, ker tukaj smo o Zakonu o javnem redu in miru.

iz nemških taborišč. Med tistimi je bil tudi en bodoči narodni heroj, partizan.

se je bala je emigracije in vi se je še danes bojite. Dajte vam prosim vaške straže, četnike, domobrance. Ustaše nisem namenoma omenil, zato ker vem, za kaj se je šlo,

Ja, hvala lepa. Pač razumem, zdaj si vi na vse načine prizadevate prikazati, da torej odpiramo stare rane in ne vem kaj živimo v preteklosti. Ne, ni Svoboda ali pa koalicija je tista, ki ves čas vleče ene in iste zadeve na plano. Zdaj mogoče tega ne veste, ker niste še tako dolgo v parlamentu. Jaz vam povem, da to že 30 let počne predvsem stranka SDS. Se pravi neprestano poudarjanje, torej bivših najbolj zagrizenih komunistov, takih, ki so jih še iz partije zabrisali, pa so se, potem pritoževali pa želeli nazaj, sedijo zgolj še v stranki SDS. In ti venomer so se pa sedaj prelevili. Torej, po osamosvojitvi so se pa previli v goreče vernike, ki pljuvajo, se pravi, to so ljudje, ki se obračajo po vetru, samo za to, da bi imeli oblast. No, to so tudi ti, ki sedaj častijo bivše hlapce nacističnega in fašističnega režima. Tukaj govorijo, trosijo neprestano neke bedarije, v smislu o tem kako je pri nas obstajala državljanska vojna in takšne takšne nesmisle, ki nimajo veze z realnostjo, ker pri nas je bila vojna zavednih Slovencev proti Narodnoosvobodilnem boju, v katerem so sodelovali tako kristjani kot komunisti ali ateisti, kdorkoli. Se pravi vsi smo vedeli kdo je sovražnik, kdo je tisti, ki želi naš narod uničiti in temu so pač presegli te katere poveličuje sedaj desnica. In cerkev je bila razen na Štajerskem in Primorskem ne, žal, pač tam kjer je bila. ko želite vi to komunizem enačiti z nacizmom in fašizmom, je to pač ne gre, ker sama ideja komunizma pač ni enaka nacizmu in fašizmu in zato pač, v kolikor so obstajali, in sigurno so obstajali, to so dejstva, tudi zločini ali pa zločinci med komunisti, ne ne morete tega enačiti. Ker kot recimo tudi goreče vernike, jaz ne bom sedaj označevala, ker je v cerkvi bilo toliko recimo pedofilije, se pravi zlorab najranljivejših. Jaz ne morem za to sedaj cerkve cerkve kot institucije ali pa vernikov. Ja, kaj, ali sedaj naj vse jaz zdaj označujem za pedofile, zato ker je pač veliko zlorab najranljivejših, torej otrok, bilo storjenih s strani duhovništva? Ja, ampak ne moremo tako delovati. In zato tudi morate razumeti kolega, ki ga sedaj tukaj več ni, da to pač ni, ni sprejemljivo. Torej ta vaš amandma, kjer bi vi enačili komunizem in sedaj, zaradi tega bi pa vi nasprotovali temu. Tudi to, da govorite, da je to butasto. Ja kako bo butasto? Pa saj to je po vsej Evropi normalno in sprejemljivo, razen v Sloveniji se to, ne vem sploh na podlagi česa je prišlo do tega, dovoljuje. V bistvu sploh razmislek o tem. Jasno se ve kdo so bili zmagovalci, kdo so pa bili sovražniki in njihovi hlapci. Tako da problem je pa seveda, ker se ta ideologija, torej nacizma, fašizma ali simbolov seveda je, vemo vemo na kakšen način deluje, vemo kakšne skupine jih bom rekla častijo, spodbujajo. Gre za nevarne, nevarne skupine in pa seveda takšne, ki

tema, ki je dandanes realnost. In nima smisla govoriti o nekih miselnih predstavitvah v tiste čase in podobne, podobne neumnosti. Tako da

govora o dveh. Evropska resolucija govori o treh totalitarizmih in na podoben način imajo urejeno v vseh evropskih državah. Tako, da sprašujem ali želi še kdo razpravljati pri tem amandmaju? Vidim, da ni želje po razpravi, zato zaključujem razpravo. Končali smo z razpravo o amandmajih, o katerih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 26. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 14. uri. (Seja Hvala.